Nastavljamo sa slijedećom točkom dnevnog reda. Slijedeća točka dnevnog reda je: - Prijedlog Zakona o izvršenju kazne zatvora, prvo čitanje, P.Z. broj 852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 državni tajnik Juro Martinović, pa on će dati uvodno obrazloženje. Izvolite državni tajniče. **Martinović, Juro** Hvala vam lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici, Vlada je u saborsku proceduru uputila Zakon o izvršenju kazne zatvora. On je prošao svu uobičajenu proceduru predviđenu hrvatskim zakonima i prošao je i saborske odbore koji su relevantni za ovu vrstu zakona. Ovim zakonskim dokumentom mi mijenjamo zakon isti takav, dakle želimo ga nadomjestiti, predlažemo saboru koji je zadnji puta, u stvari koji je donesen '99. godine, a nakon toga je više puta mijenjan pa je ukazala se potreba i iz nomotehničkih razloga da donesemo novi zakonski dokument, ali i zbog činjenice da su se niz zakona s kojima je ovaj zakon u izravnom doticaju promijenili pa bi imali smo potrebu napraviti jednu harmonizaciju ovog zakona sa svim drugim zakonima. Ukratko za vašu informiranost, dakle Zakon o izvršenju kazne zatvora regulira jednu specifičnu materiju koja uređuje zatvorski sustav koji u Hrvatskoj ima 25 kaznenih tijela, zatvore, kaznionice, centar za izobrazbu, centra za dijagnostiku i 2 kaznena tijela u kojima se nalaze maloljetnici koji su, prema kojima su primijenjene odgojne mjere. U okviru regulative ovog zakona je i Uprava za zatvorski sustav i probaciju koja je dio Ministarstva pravosuđa. Nadalje, dakle to spada u jedan ukupni kazneno pravni okvir i u ovom zakonu su uređeni, ovim zakonom se uređuje i odnos uprave za zatvorski sustav, ali kompletnog zatvorskog sustava, dakle kaznenih tijela zatvora i upravitelja prema sudovima, prema Državnom odvjetništvu i prema službama Dakle, što su ključne stvari koje ja u ime Vlade želim naglasiti za vas kao saborske zastupnike koji u konačnici odlučujete o tome da ovaj zakon prihvatite ili ne prihvatite. pored ovoga što sam na načelnoj razini rekao što se uređuje ovim zakonom, dakle mi smatramo da smo ovim zakonskim prijedlogom da poboljšavamo stvari na način da se ubrzavaju procedure oko upućivanja u zatvor osoba koje su pravomoćno osuđene od strane nadležnih sudova. Do sada je to bilo nešto slabije regulirano. Dakle, nakon pravomoćnosti i izvršnosti skratili smo rokove u kojima se mora poslati poziv i uputiti te te ljude na izdržavanje kazne zatvora. Snažnije i kvalitetnije smatramo da smo u ovom dokumentu uredili zdravstveni sustav u zatvorskom sustavu s obzirom da je on sad na neki, do sada na stanovit način bio potpuno samostalan i bez ikakvih spojnica prema zdravstvenom sustavu RH, sada smo to popravili. Prije ovog zakona smo kada je donošen Zakon o zdravstvenoj zaštiti onda smo tamo stvorili pretpostavke za ovu intervenciju o kvalitetnijoj afirmaciji zdravstva u zatvorskom sustavu i dakle predlažemo da se na jedan minimalna način popravi status pravosudnih policajaca, da se njihova pozicija u sferi otpremnina dovede u približnu poziciju kakvu imaju policajci i hrvatski vojnici. Smatram da je to opravdano jel ti ljudi rade težak i odgovoran posao u zatvorskom sustavu. Dakle, ono što smo još nastojali učiniti kvalitetnim i boljim, a to je korištenje modernih tehnologija u zatvorskom sustavu i tu smo predložili da se pored video linka kojim se mogu održavati i neke rasprave za zatvorenike, nekakva ročišta, tu smo popravili mogućnost komunikacije zatvorenika sa obiteljima, primarno djecom, ali i drugim članovima obitelji i to se u ovom trenutku pokazuje veoma korisnim kada smo za vaše znanje, a mislim da vi to morate znati napravili jednu dosta naglašenu redukciju komunikacije zatvorenika sa svijetom zbog korona virusa. Mi smo prije više od 15 dana zaustavili potpuno posjete u zatvorski sustav osim onih koje su neophodne za štićenje ljudskih prava zatvorenika u sudskim postupcima i drugim osobito izvanrednim situacijama, a to je smrt, to su još nekakve stvari koje će upravitelji zatvora razmotriti ako se takve stvari dogode. Mogu vas još izvijestiti da zatvorski sustav još nije imao incidenta sa korona virusom, to možemo zahvaliti nizom mjera koje smo poduzeli i koji na dnevnoj razini poduzimamo, a poduzimamo sve da zatvorski sustav rasteretimo novih dolazaka i da ga rasteretimo komunikacije sa vanjskim svijetom. Gotovo bi mogao reći da su zatvorenici koji se trenutno nalaze u zatvorskom sustavu manje izloženi od bilo koga od nas opasnosti da se zarazi korona virusom. Naši službenici su ti u biti jedini koji bi im to mogli donijeti kroz te komunikacije, ali smo nabavili puno opreme i za službenike i za zatvorenike kako bi smo to spriječili. A ponavljam, sada je u tijeku akcija smanjenja broja zatvorenika u zatvorskom sustavu, makar šta to značilo, ali pravnici će to razumiti, dakle i aktivnost sudova je smanjena, a ići će se i u prekide blažih manjih kazni tamo gdje tamo gdje za to postoje pretpostavke da se naravno ne ugrozi sigurnost onih kojih se nalaze na slobodi. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem državnom tajniku. Imamo dvije replike, prvi je poštovani kolega Maras. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine Martinoviću, upravo sam vas to htio pitati, da li postoji mogućnost da se u zatvorskom sustavu smanji kapaciteti, znamo da nije baš idealna situacija u zavorima, ne dao Bog se desi epidemija u nekom zatvoru tu bi moglo biti zbilja puno izloženih, tako da pozdravljam ovu mjeru ukoliko se ide u tom smjeru da blaže kazne vidite koje imaju pretpostavke da ih se na neki način više ili prije pusti sa izdržavanja kazne. A druga stvar koja me zanima, bez obzira šta ste sada rekli da su ljudi dosta sigurni u zatvorima jer je prekinut kontakt sa vanjskim svijetom, mislim da to na izdržavanjima kazne nekad i nije dobro. ljudi moraju imati mogućnost vidjeti svoje obitelji, kontaktirati s njima, sigurno se može adekvatno higijenski pripremiti i zatvore na način da ljudi ostvaruju to neko svoje pravo, da na izdržavanju kazne imaju kazne imaju mogućnost kontakata sa svojim obiteljima. To je po meni jedan od važnijih dijelova cijelog zatvorskog sustava i na neki način rehabilitacije. Hvala vam lijepo. Uvaženi zastupniče, zastupnice i zastupnici. Dakle, drago mi je da na stanovit način slično promišljamo o ovom sustavu. Mi smo uistinu, dakle zatvorski sustav je u zadnjih godinu dana znatno se popunio i zbog ove migrantske rute, ali i zbog nekih zakonskih promjena pa i zbog jednog pooštravanja prekršajne regulative. Mi smo u zadnjih 10 dana kada smo poduzeli te mjere i sugestije dali prema sudovima, već smo sada smanjili za jedno 150 ljudi u zatvorskom sustavu. Ali naravno nastavljamo sa radom i smatramo da ćemo u komunikaciji sa sudovima, državnim odvjetništvima, probacijom, ali i jednom intenzivnijem radu na prekidima i uvjetnom otpustu tamo gdje ima zakonskih pretpostavki, naravno sve sa ciljem da ne ugrozimo nikoga vani. Što se tiče tih posjeta mi smo paralelno kada smo zaustavili posjete mi smo uveli to o čemu i vi govorite, ali uveli smo mogućnost duljeg telefoniranja i više kontakata preko video linka i telefonskih kontakata. Nismo za sada imali negativnih reakcija iz sustava jel ljudi shvaćaju da je u ovom trenutku strateški zaštiti zdravlje nacije, ali i njihovoga. molim vas da se držite vremena. Drugi na redu kolega Mrsić. Izvolite. **Mrsić, Mirando (Demokrati)** Državni tajniče, za pohvalu je to da ste ograničili posjete i da ste spriječili doticaj zatvorenika sa vanjskim svijetom jel to ih u ovom trenutku štiti od korona virusa. Ali ono što bih ja htio čuti od vas i vidjeti da li ste napravili još jednu mjeru jer u ovom trenutku prijenos korona virusa u zatvorski sustav mogu učiniti samo oni čuvari, dakle pravosudni policajci koji su zajedno sa zatvorenicima jel ne možete izbjeći taj njihov kontakt sa njima. Ono što postoji opasnost da pravosudni policajci zbog korona virusa budu izbačeni iz stroja i da moraju biti doma ili u samoizolaciji ili da budu zaraženi, ono što me zanima da li je pravosudni sustav krenuo sa rotacijom 14-14 što znači da dio pravosudnih policajaca radi, a druga polovica je doma i na takav način sačuvamo operativnost tog sustava? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite ako u Ministarstvu pravosuđa u ovom trenutku išta konstantno radi, a to je upravo zatvorski sustav i probaciju i svi gornji ljudi, ali i svi upravitelji zatvora. Upravo u tom smislu je učinjeno sve, naravno da smo organizirali smjene, naravno da smo organizirali dakle smjenski i naravno da smo organizirali svu zaštitnu tehnikaliju koju možemo imati kako se to ne bi dogodilo. i korak dalje, oslobodit ćemo neke kapacitete u strahu da, ako bi se koronavirus dogodio, da zdravstveni sustav ne može prihvatiti ljude iz zatvora, stvaramo kapacitete da ćemo i tu moći biti nekakav društveni suport, dakle da ćemo unutar sustava moći izolirati na jedan kvalitetan način određeni broj ljudi. Zahvaljujem. Idemo sada na raspravu. Prvi je na redu Klub zastupnika SDP-a poštovani kolega Peđa Grbin. Izvolite. Zahvaljujem poštovani g. predsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, uvaženi g. državni tajniče. Dopustite mi prije svega jednu opservaciju koja se tiče same ove današnje rasprave i samog ovog zakona. Bez obzira što je pitanje uređivanja zatvorskog sustava bitno, držim da ovo ipak nije bio trenutak i držim da nije bilo potrebe da danas raspravljamo o ovom zakonu, već smo trebali po uzoru na prošli tjedan, raspravljati o konkretnim mjerama koje bi hrvatskim hrvatskim građanima, hrvatskim radnicima i hrvatskim poslodavcima olakšale nošenje sa ovom krizom. Ali, što je, tu je, raspravljamo o ovom zakonu i onda se moramo osvrnuti na ono što je u ovom prijedlogu. Klub zastupnika SDP-a dao je načelnu potporu ovom zakonu, dali smo ju na sjednicama odbora, dat ćemo kada se o njemu bude glasovalo, ali, prije nego što se bude donosila konačna odluka u drugom čitanju, imamo određenih primjedbi i želimo da se one ozbiljno razmotre. Kako bih pojasnio onima koji nas prate, ovaj zakon uređuje 2 materije. Te materije su bliske, ali u mnogim drugim situacijama, one su uređene posebnim propisima. S jedne strane imamo materiju koja se tiče izvršavanja kazne zatvora, ali istovremeno imamo i uređene službeničke odnose, osoba koja rade u zatvorskom sustavu, kao što su primjerice, pravosudni policajci dolazi do problema. Što se tiče onoga što ste predložili za zatvorski sustav, nema nekih većih primjedbi i nema tu nekakvih stvari koje pretjerano odstupaju od dosadašnje situacije situacije i dosadašnje prakse, ali to je i problem zato što ovaj zakon sigurno neće donijeti pomake kako bi se izbjegle situacije koje smo imali, primjerice u predmetu Klemm ili u predmetu Horvatinčić, da određene osobe, po mom sudu, a i po sudu mnogih koje prate situaciju, malo izvrdavaju služenje kazne zatvora. Ali dobro, teško je dome doskočiti samim zakonom, ako imamo liječnike koji su spremni izdavati ovakve Međutim, kada govorimo o službeničkim odnosima, tu dolazi do određenog problema. Neću nabrojati sve probleme, oni su sadržani u izvješću, opsežnom izvješće koje je Odbor za pravosuđe dao o ovom prijedlogu zakona, svi su pobrojani, vjerujem da će ministar, da će ministarstvo voditi brigu ali na jednom primjeru ću pokazati o kakvim se problemima radi. Radi se konkretno o različitom tretmanu pravosudne policije u odnosu na redovnu policiju i u obrazloženju zakona je to vidljivo, ali evo samo primjera radi. Otpremnine se ovim zakonom uređuju opet na način koji je različit za pravosudnu policiju, od onog za obično, obično, redovnu, plavu, kako ju god hoćemo zvati, policiju, a mislim da to nije u redu. Naime, s jedne strane imamo policiju koja se brine o tome da se otkriju počinitelji kaznenih djela, da se ti počinitelji privedu pravdi, a onda kada su privedeni pravdi pa su, recimo, u pritvoru ili nakon što su osuđeni u zatvoru, tko onda brine o njima? Pravosudna policija. Dakle rade sličan posao, posao koji se odnosi na iste osobe, a nisu tretirani na isti način. Mi u Klubu SDP-a smatramo da se ovo treba popraviti, da se ovo treba riješiti do drugog čitanja, a koristimo priliku da apeliramo i na ministarstvo i na Vladu, da prije nego što se zakon uputi u drugo čitanje, da se napravi sastanak sa reprezentativnim sindikatom koji predstavlja ljude koji rade u zatvorskom sustavu i da se sa njim, sa tim sindikatom prođe kroz sve predložene mjere, kroz sva predložena rješenja i da onda, zajedno sa sindikatom dođemo do jednog zakona koji će, kada ova kriza prođe, biti dobar i zadovoljiti i one koji rade u zatvorskom sustavu, ali i Vladu, naravno, vezano uz njena proračunska ograničenja. Međutim, iskoristit ću ovu priliku da govorim o još nečemu. Na prvi pogled, to o čemu ću govoriti, a možda sam dosadan jer o tome već danima govorim, nije vezano direktno uz zatvorski sustav. Ali ja držim da je. Zbog čega? Rokovi, prekluzivni koji teku u ovom trenutku, odnose se i na kaznene postupke. Jedan od tih rokova je primjerice, zastarni rok u kaznenom postupku koji uvjetuje kada se prestaje ili neće moći voditi postupak protiv određene osobe zbog proteka vremena. Mi nažalost još uvijek nismo utvrdili da stanje u hrvatskom pravosuđu nije redovno. Poštovane kolegice i kolege, ima sudova koji zbog koronavirusa su zatvoreni, primjerice sud u Puli. Ne može mu se pristupiti. imamo sudove, kao što su sudovi u Zagrebu, čini mi se Županijski i Trgovački sud u Zagrebu, koji su zbog narušene statike zgrade, također, zatvoreni i u njih se ne može pristupiti. Ne može se doći do spisa, ne može se vidjeti kako predmeti teku, ne mogu se poduzimati radnje. A rokovi i za državna tijela i za građanke i građane RH teku. Mi iz SDP-a smo više puta pozivali, a sada koristim priliku da je ovdje predstavnik Ministarstva pravosuđa da se što je prije moguće, ovaj problem tijeka rokova pred hrvatskim sudovima riješe. Prijedlog kako da se riješi, dao je Europski sud za ljudska prava. Prošloga ponedjeljka Europski sud za ljudska prava donio je odluku o suspenziji rokova na mjesec dana. Dakle, mjesec dana neće teći rokova pred tim sudom i tko bi u ovih mjesec dana izgubio pravo, neće ga izgubiti jer će ono nastaviti teći tek kad sadašnja situacija prođe. Europski sud za ljudska prava je na taj način izišao u susret građanima sa područja čitave Europe, a mi očekujemo da nešto slično naprave i naši sudovi. S obzirom da je upitno postoje li u postojećim zakonima, prije svega mislim na Zakon o sudovima, a onda i na Ustavni Zakon o Ustavnom sudu jer problem je i rokova pred Ustavnim sudom, da li postoje temelji da se ovako nešto napravi. Vjerojatno ne postoje. Ali kao što smo prošloga tjedna vrlo brzo donijeli čitav niz propisa, ne vidim nikakav problem da Vlada već sutra, bilo bi idealno danas, al je to teško naravno očekivati da Vlada već sutra u proceduru uputi takve zakone i da ako ne krajem ovog, a onda početkom slijedećeg ili u sredini slijedećeg, bilo kada, ali što prije donesemo ovakav propis. S time da smo u Klubu SDP-a razmatrali ovu situaciju i zaključivši da nažalost ministar Bošnjaković nije onoliko poduzetan, onoliko proaktivan koliko su to mnoge druge njegove kolege, poslat ćemo mu i jednu poruku. Ako ne bude reagirao, ako ne napravi ovo o čemu sada govorimo ili neku drugu mjeru koja bi mogla ovo zamijeniti, nismo mi tu isključivi, što god ministar napravi, a smatramo dobrim, mi ćemo prihvatiti, al ako ministar nastavi ne činiti ništa kao što radi do sada, bit ćemo prisiljeni razmotriti pokretanje postupka njegovog opoziva bez obzira na ovu situaciju. Hvala. Idemo na drugu raspravu, poštovani kolega Hrelja, Klub zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i nove politike. Hvala vam. Poštovani g. predsjedniče, cijenjene kolegice i kolege. Ja mislim da u zemlji u kojoj danas svi strepe za vlastito zdravlje, gdje nam je glavni grad dobro zdrman sa jednom žrtvom, sućut obitelji i za koje nam je svima jako žao, ovaj u tom trenutku raspravljati jutros o prisluškivanju mobitela, Hvala vam. sa virtualnim rešetkama ili u okviru na svom stanu ili na granicama svoje općine ili grada, pokazuje iznimni talent razumijevanja situacije sa psihološkog aspekta. Danas bi trebali po meni razgovarat puno više o solidarnosti građana, predviđati svi zajedno koliko će ova situacija trajati, koje mjere ćemo poduzeti i kako ćemo se iz nje izvući jer ako mi znamo nas, a znamo nas, nama je i kriza 2008. najdulje trajala. Prema tome, ako iz toga nismo ništa naučili onda je to jako, jako žalosno. O tom bi trebali razgovarat. Ja ni u jednom trenutku ne sporim da je ovaj zakon potreban, da je ovdje učinjeno dosta truda, pratimo ovo područje još iz prvog saborskog mandata kada je to bilo u nadležnosti Odbora za rad. Dakle, posjetio sam te kaznionice, barem neke, vidio stanje, znam da se tu popravlja i po Europskim direktivama i po našim zakonima i da se povećavaju standardi i da je ovaj zakon potreban i na kraju krajeva to je dio operativnog plana reforme pravosuđa. Ostavio sam samo sumnju da li je ovo psihološki pravi trenutak da o tome baš danas, danas raspravljamo. Na kraju krajeva naravno ima on i svojih nedostataka koje se nadam da ćemo do drugog čitanja ispraviti. Pod prvim nedostatkom koji smatram da ovaj zakon ima je, nema priloga o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, nema priloga u zakonu. Pretpostavljam da bi barem struka trebala reći svoje i sindikati i pravosudni policajci sa punom slobodom na svaki mogući demokratski način reći da li je ovo dobro ili nije dobro. Imamo pravo mi kao zastupnici znati što misle ljude iz sustava, a ne samo nadležna institucija. Prema tome, to je prva zamjerka koja ide na prijedlog ovog, ovog zakona. Potvrđujem ono što je reko i kolega, kolega, kolega Grbin da je dio o zatvorskom sustavu po meni, kolko se mogu u to razumjet, solidno, solidno riješen i taj bi mogao u svakom slučaju proći. Nikako ne bih volio da se ponovno rade razlike između pravosudnih i ostalih policajaca, a nije ni baš vrijeme danas govoriti jer znate dobro je da g. Martinović rekao, da se radi o izjednačavanju sa pravima drugih policajaca, dakle opće policije jer ovdje u zakonu stoji samo u radno pravni odnosi glede otpremnina. Danas imamo građane RH koji strepe za svoju egzistenciju, ne znaju šta će bit s radnim mjestima, a mi ovdje govorimo o otpremninama, kažem dobro je da je državni tajnik pojasnio da li su to mogli znat oni koji su samo čitali obrazloženje zakona? Nisu mogli znati. Dakle, ako radimo zakone onda ajmo ih obrazložimo što je moguće više do u detalje, možda većina neće čitat, al možda ima onih zainteresiranih koji baš traže istinu u detaljima i njima smo dužni objasniti sve detalje oko svakog, svakog zakona. Pa prema tome, mislim da mi ovdje ovaj smo ljudi dobre volje i da svaki dobar prijedlog ćemo podržati. Ovaj prijedlog zakona ide u 2 čitanja, pa u svakom slučaju imamo vremena razmisliti. Ja bi u svakom slučaju ispred našeg kluba rekao da ćemo u ovom prvom čitanju biti suzdržani očekujući da će se ove stvari u smislu komunikacije sa zainteresiranom javnošću sa, dogovor je sa sindikatima, ne znam, nema u prilogu zakona, ne mogu zaključiti da li je odrađeno ili ne za savjetovanje ako ga nema u prilogu zakona koji smo dobili. Dakle, u tom smislu smislu možemo razmisliti do drugog čitanja i molim da se iskoristi za sve moguće poboljšice i jedan dio koji bi istaknuo kao naročito dobar, a to je da zatvorski zdravstveni sustav bude jako povezan sa općim zdravstvenim sustavom RH. gospodine državni tajniče, mislim, ali to će objasniti gospodin Mirando Mrsić u svom izlaganju, ali njegovo pitanje 14-14 nije bilo smjenski rad nego nešto drugo. 14 dana u službi, 14 dana vani. Hvala lijepa. Prije kolegice Pusić samo vama kolega Hrelja, dakle mi smo dogovorili da radimo jel tako i stavljamo zakone koje imamo u proceduri. Imamo neke koji su vezani za krizu i neke koji nisu vezani za krizu. … Dobro, na jedan način koji je bio podcjenjivački prema onome tko je stavio to na dnevni red da pokazuje moj psihološki profil itd., ako ne želite raditi ne morate. … /Upadica se ne razumije./ … Pa ja Dobro, onda nekom imaginarnom valjda. Tako da svi koji smatraju da ne trebaju sudjelovati u raspravi neka ne sudjeluju, ali držimo se ovdje ne samo da razgovaramo o krizi nego da pokažemo da kao predstavničko i zakonodavno tijelo funkcioniramo. Hvala vam lijepa. Izvolite kolegice Pusić. **Pusić, Vesna (GLAS)** Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. oduzeli nekako mi je neugodno reći da mi je drago da je ovaj zakon došao na dnevni red, ali s tim sam mislila početi zato jer mislim da je dobro da radimo i neke stvari koje su dio normalnog života, da se ne uključujemo samo u ovu vrstu psihoze u kojoj smo svi naravno do neke mjere obzirom na okolnosti u kojima se nalazimo. Ali moramo biti u stanju normalno funkcionirati sa tog stanovišta, a naročito i sa stanovišta zakona kojeg smo prethodno raspravljali mi je drago da ovaj zakon barem u svom jednom dijelu, a sastoji se jasno razgraničenih dva dijela ide u suprotnom pravcu od onog u kojem je išao zakon o kojem smo raspravljali jutros. Dakle, ovaj zakon de facto liberalizira zatvorski sustav, uvodi jasniju trijažu, uvodi jasnije kriterije kada ljudi eventualno mogu na drugi način odslužit kaznu uzimajući u obzir očito činjenicu da su nam zatvori pretrpani. Ali da počnem od početka, dakle zakon ima dva vrlo jasno razdvojena dijela, jedan se odnosi na reguliranje zatvorskog režima i položaja zatvorenika na odsluženju kazne, a drugi se odnosi na položaj zatvorskih čuvara odnosno pravosudne policije, ljudi koji rade u zatvorima. Ovako grubo rečeno, jedan je dobar, jedan je loš, dakle jedan dio je dobar po mišljenju nas u GLAS-u, a drugi je loš. Da počnem s dijelom koji je dobar, nešto sam već o tome rekla, on se odnosi naslućuje se iz njega jedan drugačiji pristup uopće cijelom zatvorskom sustavu i cijeloj ideji tog kažnjavanja koje ide kroz zatvorski sustav, a to je da zatvor ipak u prvom redu mora biti rehabilitacija, dakle da se očekuje da ljudi uz to što su kažnjeni na kraju odsluženja kazne budu sposobni ili budu u mogućnosti se ponovno uključiti u društvo. I naše mišljenje je da je to dobar pristup i da je to jedini de facto održivi pristup. Ima naravno puno koraka još da se do toga u punoj mjeri dođe zato što je pitanje kapaciteta zatvorskih je uvijek problem u prenatrpanim zatvorima se takav program ne može odvijati. odvijati. Međutim, ovdje se pretpostavlja da će se uvesti odnosno razviti, uvesti ali razraditi dodatno i mogućnost obrazovanja ljudi koji su u zatvorima i mogućnost služenja kazne na drugi način i psihološka pomoć, preciznija trijaža kao što sam rekla, dakle taj dio bi podržali i taj dio je na neki način nomaž normalnosti i sa tog stanovišta mislim da je Drugi dio se odnosi na regulaciju položaja odnosno definiranje položaja pravosudnih policajaca ili zatvorskih službenika. posao je barem toliko težak, a posao je barem toliko težak ako ne i teži, ali barem toliko težak kao i posao redovnih policajaca. Ako možete zamisliti posao u kojem svaki dan zapravo radiš s ljudima koji su sami i pod stresom i zgriješili možda neki nešto ne tako strašno, ali neke kriminalne radnje koje su prilično zastrašujuće da si cijelo vrijeme okružen tim ljudima koji pri tom ne mogu nigdje izać, trebaju pomoć s jedne strane, s druge strane trebaju kontrolu, nadzor dakle ako išta za pravosudne policajce i ovo kako je tu regulirano to ne bi podržali. Dakle, tu bi vjerojatno najbolja ideja bila da se o položaju pravosudnih policajaca ili donese posebni zakon ili da se naprosto oni uključe u regulativu kakva vrijedi za policiju, dakle za ovu redovnu policiju i da imaju isti status kao i redovna policija. I šteta bi bilo da neke pozitivne odredbe koje, što se zatvorskog sustava tiče su ovdje predložene, ne prođu, propadnu ili su na neki način kontaminirane lošim odredbama ili nedovoljno razrađenim odredbama koje se odnose na pravosudnu policiju, pa je stav Kluba GLAS-a da ako je Vlada, ako Vlada može da to do drugog čitanja korigirate drugi dio zakona kako bi zapravo se imali u rukama nešto što je ili naravno izdvoji i predloži posebni zakon, kako bi u rukama imali nešto što je kvalitetno lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo sada na raspravu poštovanog kolege Mrsića, Klub zastupnika HSS-a i Demokrata. Izvolite. mislim da mi Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, najprije jedna primjedba predsjedniku da masku skine jer ovako kako stoji niti ima svrhe, niti niti je ovaj u redu, pa evo ja kao liječnik kažem da ju ovaj skinete, ona nema svrhe, ima svrhe samo ako …/Upadica: Psihološke./… čovjeku je lakše je li, ali ona ima svrhe ako ste prehlađeni, ako imate simptome onda štitite druge i to cijelo vrijeme ja ono probam ponoviti da ono ljudi, valjda je to psihološki ljudima ako imaš masku pa si onda sigurniji …/Upadica: Ja to psihološki da se od nekih ogradim./… hvala lijepo. A državnom tajniku, dakle moja replika je išla s time da kažem dalje u zatvorskom sustavu se je došlo do preraspodjele, to znači da dio pravosudnih policajaca je doma, a dio radi i na taj način štitimo ove koji su doma da se zaraze i da onda mogu uskočiti u šihtu ljudi koji dobiju dakle infekciju korona virusom i to je nešto što u zdravstvenom sustavu funkcionira, mislim da bi trebalo i u pravosudnom sustavu, jer je evo ako nam ispadne iz sustava određeni broj pravosudnih policajaca bit će problema i mislim da to nam ne treba. Ja se nadam da neće doći do infekcije unutar zatvora jer to će onda biti veliki, veliki zdravstveni problem, prema tome nadam se da evo se i sa time u sustavu bore i da u sustavu na to računaju. Sam zakon koji danas je u raspravi je dobar onaj dio koji je vezan uz zatvorski sustav, tu se naslanjamo na demokratsku praksu zemalja EU, na direktive i sve ostalo. Ono što u zakonu nedostaje je da velikim dijelom se zaboravlja na one na kojima počiva zatvorski sustav, a to su pravosudni policajci i drugi državni službenici i namještenici. U zakonu koji bi trebao njihova prava regulirati, taj zakon je dosta, prijedlog zakona ostaje negdje u nekim stvarima nedorečen i jasno je da pravosudni policajci kojima je zbog posebnih uvjeta rada priznat dodatak na plaću kao kompenzacija za ugrozu života i zdravlja za vrijeme prekovremenog rada svoje stresno zanimanje obavljaju plaćeni kao da rade u pisarnici i kako ministarstva, to je bez dodatka koji ostvaruju u vrijeme redovnog radnog vremena. To je jedan problem koji nije riješen ovim zakonom. druge strane u ovom zakonu je problem što je antikorupcijska nota nije do kraja provedena jer ako pravosudnog policajca koji s koeficijentom 0,95 i 10 godina radnog staža i 30% dodatka dok su posebni uvjeti rada ima plaću od 4.400 kuna mjesečno kako možemo očekivati da on glatko odbije kakvu nemoralnu ponudu okorjelog i financijski neovisnog kriminalca ili zanemari prijetnju sebi i svojoj obitelji. I to je nešto što je trebalo provući kroz ovaj zakon vrlo jasno. Ti ljudi moraju biti dobro plaćeni jer to je brana ovom o čemu sam govorio. Zakon ide u drugo čitanje, ja se nadam da će se u zakonu riješiti barem tri stvari koje su bitne. Jedna stvar je da pravosudni policajci budu izjednačeni sa policajcima koji rade sa dakle u građanstvu. To ovim zakonom nije napravljeno. Jedan zakon koji bi riješio ove probleme i policajaca i pravosudnih policajaca je Zakon o profesionalnoj mirovini. Jer sa tim zakonom onda rješavamo i probleme umirovljenja pravosudnih policajaca koji po ovom zakonu idu po jednom putu, a oni koji su dakle u policiji idu po drugom putu, a rade isti posao, ista težina posla, ista odgovornost i to je nešto što trebalo riješiti. Drugi dio koji bi trebalo riješiti je pitanje otpremnina. Otpremnine trebaju biti jednake i u jednom i drugom sustavu. To izjednačavanje jednog i drugog sustava bi trebalo napraviti kroz jedan zakon, a taj jedan zakon je o profesionalnoj mirovini koji sam predlagao u saboru, ali eto većina to nije prihvatila jer taj zakon regulira onda mirovine i otpremnine i svih onih u sustavu bilo to pravosudni policajci, bili oni koji rade u obavještajnom sustavu ili još neki drugi koji rade na posebnim poslovima. Treća stvar koju ovaj zakon nije razriješio je i pitanje privremenog upućivanja na rad u drugu kaznionicu koju sindikati već godinama pokušavaju razriješiti u dogovoru sa Ministarstvom pravosuđa, međutim to još nije, nije razriješeno i ovdje vidimo tu dihotomiju kako je riješeno u ovom zakonu za pravosudne policajce, a kako je riješeno u Zakonu o policiji. Rade isti posao i moje je nekako želja je da u drugom čitanju se i taj dio jednog i drugog izjednači jer i jedni i drugi rade isti posao, jedni i drugi se upućuje na teren na rad, prema tome, i to je nešto što bi trebalo razriješiti. Zakon ćemo podržati, ali se nadam da će se do drugog čitanja uvažiti sve ove primjedbe koje smo rekli. Hvala lijepo. Idemo sada na KlubP zastupnika Mosta nezavisnih lista poštovani kolega Marko Sladoljev, izvolite. Hvala g. predsjedniče, dakle, poštovani državni tajniče, poštovani zastupnici. MOST smatra da bi najbolje bilo rješenje da je ovaj, da bi donošenje ovog zakona trebalo rasporediti u dva dijela. U jednog koji bi regulirao samo izvršenje kazne dok bi drugim zakonom regulirao zatvorski sustav i radnopravni položaj službenika zatvorskog sustava. Dakle, ipak smatramo da se radi o specifičnim poslovima i specifičnim radnim mjestima koje je nužno izdvojiti iz obuhvatnog Zakona o državnim službenicima. Ukoliko iz nekog razloga ovo nije prihvatljivo, a ne vidim razloga za to, onda u najmanju ruku mislimo da Zakon o izvršavanju kazne zatvora treba biti podijeljen na takav način da u jednom dijelu regulira izvršavanje kazne zatvora, u drugom dijelu ustroj nadležnosti, djelokrug rada za zatvorski sustav i radnopravni sustav službenika kao treći dio prijelazne i završne odredbe. Mi ćemo u drugom čitanju imati amandmane ako se on neće promijeniti i to na pojedine članke. U zakonu ima i dobrih stvari, pozdravljamo želju za povećanjem otpremnina službenicima prilikom odlaska u mirovinu, ali mislimo da to stvarno povećanje neće se dogoditi za niže službenike već će se to najviše osjetiti rukovodeći službenici, također, predloženi način određivanja visine otpremnine uzimajući u obzir radni staž provedeni u zatvorskom sustavu, smatramo da je diskriminirajući, s obzirom da je posebnim Zakonom o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba određen uvjet za odlazak u mirovinu, nepotrebno je dodatno dijeliti na godine staža, do 10 godina, do 10-20 i više od 20. Pravilno određivanje odlaska u mirovinu je, da li je to odlazak u prijevremenu, redovnu ili invalidsku te po tim kriterijima i odrediti visinu otpremnine. Visina otpremnine bi trebala biti prosjek plaće službenika od zadnja 3 mjeseca uvećana za određeni iznos, ovisno o upotrebni i i navedenim kriterijima. Također, predlaže se da namještenici budu službene osobe, dakle o tom su već kolege govorile, kvalitetnije i pravednije rješenje je da u zatvorskom sustavu ne bude uopće namještenika, već da budu službenici iz jednostavnog razloga što i namještenici rade u istim uvjetima, a nemaju isti status. Npr. kuhar i pomoćni kuhar u kaznionici u zatvoru, kuhar je strukovni učitelj, kuhar, službenik, dok pomoćni kuhar Oba rade u istim uvjetima, u direktnom kontaktu su sa zatvorenicima i na isti način nam je na neki način život ugrožen, ali prava su im različita neusporedivo. Takve stvari je potrebno ispraviti te se može kvalifikacijom radnih mjesta te popisom radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova izvan Zakona o državnim službenicima, a u prvom redu uzimajući u obzir specifičnosti poslova u zatvorskom sustavu. Na isti način je riješena policija, radi se o srodnim službama i isto opasnim i specifičnim poslovima, kao što su u zatvorskom sustavu. Ono što smatramo da je loše je da su dosegnuti standardi u sustavu izvršavanja kazne zatvora spuštaju, a kao razlog vidimo jednu prilagodbu postojećem stanju i manjku službenika, posebno liječnika, zdravstvene struke, tako da se prilikom izvršavanja stegovne mjere samice, prema važećem zakonu, liječnički pregled zatvorenika je obvezan jednom u 24 h, dok se sada predlaže 2 puta tjedno. Pozdravljamo dobro rješenje u vidu uvođenja novih tehnologija u zatvorski sustav, video pozivi članovima obitelji, video nadzor, elektronski nadzor, ubrzanje postupka upućivanja na izdržavanja pravomoćne zatvorske kazne, ali same te mjere nisu reforma. Još manje će te mjere privući nove ljude u zatvorski sustav ili zadržati postojeće službenike da ne odu iz sustava. Zatvorskom sustavu je potrebna istinska reorganizacija, prava reforma koja će službenicama vratiti dostojanstvo, pokazati im da obavljaju težak posao i da ih se zbog toga cijeni. Zatvorskom sustavu nije potrebno premještanje zatvorenika iz jedne ustanove u drugu, da bi se riješilo problem prekapacitiranosti već je potrebno izgraditi novi zatvor koji će biti moderan, svrsishodan, npr. u Sisku jer tamošnji zatvor je neprimjeren, kako za službenike, tako i za zatvorenike. Kao što smo ovih dana imali priliku vidjeti u Zagrebu, prilikom potresa, u kakvom stanju su nam zdravstvene ustanove, takvo stanje je i sa zatvorima i kaznionicama, osim par zatvora, Zagreb, Split i Dubrovnik te novog dijela Kaznionice u Glini. Svi ostali zatvori, kaznionice, rađene rađene su u vrijeme Austro-Ugarske. Nužno je razmišljati u tom pravcu i nastojati to realizirati. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem. Sada bi trebao biti na redu kolega Radin, nije ovdje pa gubi pravo riječi i na redu je zadnji klub zastupnika, to je HDZ, poštovani kolega Ante Plazonić, izvolite. Hvala g. predsjedniče. Teško je udovoljiti zastupnicima u HS-u. Jedni su zadovoljni time što je ovaj zakon danas na raspravi, jedni baš i nisu, ali ja mislim da je ovo prava mjera i da je dobar trenutak, pogotovo radi toga što upravo ovaj zakon možemo uspoređivati s onim o čemu smo raspravljali jutros, a to je Zakon o elektroničkim komunikacijama. Naime, slušali smo ovdje cijelo jutro napade oko toga kako taj zakon želi derogirati, umanjiti prava hrvatskih građana, oduzeti ustavne slobode, a ovdje unutar ovog zakona vidimo kako Ministarstvo pravosuđa i hrvatska Vlada upravo čini sve da bi popravila status i prava ljudi ljudi u hrvatskom zatvorskom sustavu. Ovdje su, dakle dvije važne stvari. Zauzimanje unutar onog zakona o kojem smo jutros govorili, o ljudima koji imaju zadaću štititi zdravlje i živote naših sugrađana, a ovdje tako sustav štiti naše naše sugrađane koji su se našli u hrvatskom zatvorskom sustavu. Dopustite mi nekoliko ključnih ciljeva ovog Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Jedna od njih je usklađivanje Zakona o izvršavanju kazne zatvora sa drugim zakonima. Naime, ovaj Zakon o izvršavanju kazne zatvora donesen je 1999.g. u sklopu tadašnje sveobuhvatne reforme kaznenog zakonodavstva, a u primjeni je od 1. srpnja 2001.g. Nakon donošenja do danas mijenjan je i dopunjavan 13 puta, a to je jedan od razloga zašto je potrebno pristupiti izradi novog Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Slijedeći cilj je usklađivanje ovog zakona sa konvencijama i standardima na svjetskoj i europskoj razini. Prilikom izrade prijedloga Zakona o izvršavanju kazne zatvora posebnu pozornost je trebalo voditi o najnovijoj praksi u sustavu izvršavanja kazne zatvora na međunarodnoj razini nastale kroz primjenu Konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, revidiranih standardnim minimalnih pravila UN-a o postupanju sa zatvorenicima, revidirana Europska zatvorska pravila, odluku Europskog suda za ljudska prava sa sjedištem u Strasbourgu, pa preporuke i upozorenja Europskog Odbora za sprečavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Zatim nacionalnog preventivnog mehanizma i pučkog pravobranitelja. Jedan od ciljeva je izvršavanje kazne zatvora u RH, poslovi izvršavanja kazne zatvora su poslovi od posebnog interesa za RH, izvršavaju se u posebnim uvjetima i kaznionicama i zatvorima koje su posebne ustrojstvene jedinice uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa. Središnji ured uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa upravlja, osigurava sredstva za rad i nadzire rad ukupno 21 kaznenog tijela u RH, a to su 7 kaznionica i 14 zatvora, 2 odgojna zavoda, Centar za Centar za dijagnostiku u Zagrebu i Centar za izobrazbu. U kaznionicama, zatvorima odnosno Centru za dijagnostiku u Zagrebu dnevno se nalazi oko 3500 osoba lišenih slobode, različitih su kategorija, oko 1200 istražnih zatvorenika i zatvorenica, 2200 zatvorenika i zatvorenica i 100 prekršajnih zatvorenika ili zatvorenica, a o njima 24 sata dnevno skrbi oko 2600 državnih službenika i namještenika, od kojih je oko 1600 službenika pravosudne policije koji imaju status ovlaštene službene osobe s posebnim ovlastima u pogledu primjene sredstava prisile i vatrenog oružja. Jedno od mjera i ciljeva je poticanje zapošljavanja mladih ljudi u zatvorskom sustavu izradom prijedloga Zakona o izvršavanju kazne zatvora uz poboljšavanje uvjeta i izdržavanje kazne zatvora i ostvarivanja prava zatvorenika. Cilj je bio i poboljšanje uvjeta rada i poticanje zapošljavanja mladih osoba u zatvorskom sustavu s obzirom na današnju situaciju nedostatak službenika i namještenika, kao i rada u otežanim uvjetima u zatvorskom sustavu. Primjerice izloženost povećanom stresu mogućnosti napada na službenike i članove njihove obitelji, izloženost zaraznim bolestima, noćni rad itd. Zatim imamo povećavanje iznosa otpremnina ovlaštenih službenih osoba. Socijalni partneri u zatvorskom sustavu u RH u mjesecu rujnu 2019.g. organizirali su prosvjed radi poboljšanja uvjeta rada i povećanja materijalnih prava. Prijedlog Zakona o izvršavanju kazne zatvora predviđa povećanje iznosa otpremnina ovlaštenih službenih osoba. Jedan od ciljeva je i unapređenje kvalitete smještaja zatvorenika. U kontekstu zaštite ljudskih prava zatvorenika odnosno osoba lišenih slobode u primjeni Zakona o izvršavanju kazne zatvora kontinuirano se unapređuju ostali čimbenici odlučni za kvalitetu smještaja zatvorenika odnosno općih uvjeta izvršavanja kazne zatvora kao što su važnost postojanja prirodnog danjeg svjetla i dotoka dostatnog svježeg zraka, te higijenskih i sanitarnih uvjeta, kao i kvalitete i opsega zdravstvene skrbi, prehrane, dodira sa vanjskim svijetom i proširivanje spektra svrsishodnih aktivnosti za zatvorenike koji izdržavaju kaznu zatvora u zatvorenim uvjetima usmjerenih prema smanjivanju broja sati koji zatvorenici tijekom dana provode u spavaonicama, te učestalom preispitivanju uspješnosti izvršavanja pojedinačnih programa i izvršavanje kazne zatvora. Jedan od ciljeva je i izobrazba zatvorenika. Prijedlogom Zakona o izvršavanju kazne zatvora predviđa se uvođenje novih tehnologija osobito u dijelu izobrazbe zatvorenika i dodira sa vanjskim svijetom radi pripreme zatvorenika za život na slobodi. Ministarstvo pravosuđa u suradnji sa UNICEF-om provodi pilot projekt video posjeta djece zatvorenika temeljem prava djeteta radi jačanja i unapređivanja obiteljskih odnosa. Nadalje, u suradnji sa udrugama, vanjskim učilištima i u okviru projekata Vlade RH i usmenog resocijalizacije ovisnika provode se osposobljavanja zatvorenika za računalno zanimanje. Ovo je samo jedan dio ciljeva koji hrvatski zatvorski sustav odnosno Ministarstvo pravosuđa provodi prema našim zatvorenicima. Molimo da podržite ovaj zakon. Hvala lijepo. Zahvaljujem i kolegi Plazoniću. Ovim smo stigli do kraja rasprave, zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Ovo je bilo sve za danas nastavljamo sutra u 9 i 30 po predviđenom dnevnom redu. Zahvaljujem.